zna zbog čega je donet. Mada smo mi iz SRS prozreli njenu nameru i to najbolje pokazuje nervoza koju ona ovde ispoljava prema narodnim poslanicima.Naime, ovaj zakon je čudan od svog samog naziva. Zakon u nazivu ima tačno 20 reči. Ako znamo da prosečna srpska rečenica ima četiri do pet reči, znači ovo je zakon od četiri, pet rečenica i garantujem da niko od narodnih poslanika ovde prisutnih u sali ne može bez čitanja ponoviti naslov ovog zakona. Ja priznajem da ne mogu,

ispropustili, prekršili Poslovnik, zasedamo od 10.00 časova bez pauze, kako bi ona mogla ovde da provocira i da sprovodi svoj hir zahvaljujući zaštiti nekoga koga ima, a otprilike svi znamo ko su njeni prijatelji u ovoj državi i ja molim gospodina Arsića da prekine ovo zasedanje, a to što ministarka ima neke obaveze sutra privatne, ili neke druge vrste, to je njen problem.Podsetiću vas, ministar u doslovnom značenju se prevodi kao sluga. Znači, ministar je sluga naroda. Narodni poslanici su narodni predstavnici i ophođenje prema narodnim poslanicima je zaista neprimereno.Ovakvo provociranje sa ovim transparentom i upiranje prema poslanicima SRS je nešto što je nedopustivo i ja bih završio sa ovim. ove rasprave. Kao što znate, sutra po Poslovniku imamo i poseban deo sednice, znači očekujem da ćemo u petak da završavamo drugu raspravu u pojedinostima koje je predviđeno, da bismo u ponedeljak možda mogli i da glasamo o zakonima o kojima sada raspravljamo.Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 16. Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije linijskih, infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.Ovaj moj amandman sam tražio da se ovaj član, kao i ostali članovi zakona brišu. Stav Srpske radikalne stranke sprovođenje ovakvog zakona je neizvodljivo.Amandman je u skladu sa stavom Srpske radikalne stranke i da je neprihvatljivo da se donosi sa ovakvim posebnim zakonom.Svi poslovi iz ovog Predloga zakona o eksproprijaciji i drugim, tako da je neophodno da se konačno, posle dvadeset godina postupi izgradnji jednog sistematskog zakona iz oblasti građevinarstva i urbanizma.Izmena ovog člana neće doprineti poboljšanju ovog zakona. Zakon je u osnovi loš, zato sam mojim amandmanom tražio brisanje ovog člana, jer je neophodno da se donese potpuno novi zakon.Zahvaljujem.

Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, zaista moram da kažem da sam zaista premoren, s obzirom da sam od šest sati jutros u Narodnoj skupštini, pišući ove silne amandmane.Kako ste naveli ovim zakonom se vrši definisanje efikasnih postupaka,

makar to na papiru tako lepo stoji.Moje kolege su ovde govorile o nezadovoljstvu građana cenom i odnosom za svoje parcele. Kao što se vidi, ovde hvali projekat parcelacije i preparcelacije preko sprovođenja procedura u Katastru

pri tome nisu čisto pravno imovinski rešena ili nisu upisana u Katastar ili treba da dođe do raseljavanja stanovništva.

donošenje ovakvog jednog zakona, jer su svi poslovi iz ovog predloga već sadržani u drugim zakonima, kao što je Zakon o eksproprijaciji i drugi, tako da je nepotrebno da se posle dve decenije pristupi izradi jednog ozbiljnog, sveobuhvatnog zakona za ovu oblast. Hvala.

član 22. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? (Da.)Izvolite koleginice. štampi i danas da vidimo, ali čuli smo lično od Zorane Mihajlović da ona priča o novom projektu koji treba da se izgradi u Srbiji, koji ona svakako neće graditi na ovom mestu u budućoj vladi, ali i da ne zna kako će to da izgleda. Reč je o o novom Projektu „Vožd Karađorđe“. Mi svi znamo da je vožd bio hrabra i odlučan čovek i da je, naravno, kada je krenuo sa ustanicima da oslobađa Srbiju znao šta mu je cilj. A imamo ministra koja kaže – da, to možda bude kombinacija autoputa i puta koji bi imao drugu kategoriju puta prvog reda ili već kako kroz deo Srbije i kroz deo Šumadije da se još ne zna kako to izgleda.Najpre moramo da vam kažemo da je ovo što je danas pomenuo jedan kolega iz druge stranke veoma važno. Vi ste trebali, imali ste puno novca, u Ministarstvu da do sada uradite kompletnu rekonstrukciju deonice puta od Topole prema Kragujevcu. Zbog činjenice da je svako odlaganje da se to uradi opasno, ljudi izbegavaju da koriste autoput, mnogi od njih, iz razloga, pre svega, što im je jeftinije da idu preko Topole, kraće, naravno, a i mnogi zbog poslova koji povezuju ta dva mesta.Slušali smo puno o tome da će ako se odlučite na ovu varijantu, i to smo pre svega čuli i od Aleksandra Vučića i od vas, da spojite industrijski kompleks fabrike „Simens“ sa Koridorom, što je, u principu, dobra ideja, ali ne možete vi da ostavite jedan ceo deo Šumadije nepokriven i da prenebregnete činjenicu da je ipak Kragujevac mesto koje treba da bude obuhvaćeno

član 49. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Izvolite. u parlamentu, pošto će ovo biti emitovano u odloženom prenosu, ali nema veze, ostaće zapisano, zabeleženo da je u ovom sazivu jednostavno većina ćutala, pokorno slušala predstavnike izvršne vlasti, čak i onaj koji vodi Skupštinu nije smeo da se suprotstavi ministru, kad je ministar pokazala kažiprst, zapretila ćutanje. Sve može da radi, zato što nama iz nepoznatih razloga to je novina u radu parlamenta, izvršna vlast komanduje nama koji smo izabrani od naroda. Ali, neće to dugo trajati. Mi se nadamo da izbori će pokazati sasvim nešto novo, novo u smislu da neće morati da se trpe predstavnici izvršne vlasti na ovakav način.Ovde se radi o specijalnom zakonu - lex specialis i sve ono što je bilo predviđeno javnim nabavkama, raspisivanjem konkursa, to je sad u direktnom dogovoru i zamislite kakav će to biti izazov za aktuelnog ministra kada je u pitanju ovakav način dogovaranja oko izvođenja određenih radova. To je kako bi se reklo – date kozi da čuva kupus, u ovom slučaju znamo ko je kupus.

član 27. ovog predloga propisuje postupak uklanjanja objekata i podsetila bih vas da su srpski radikali u više navrata sprečavali rušenje nedovršenih privatnih porodičnih kuća.Istakla bih da se mi prvenstveno zalažemo za poštovanje zakona, ali da nema pravičnosti, pravnog poretka i principa zakonitosti u državi u kojoj prilikom kršenja zakona ne dođe na udar prvo najviši državni funkcioneri, pa tek onda obični građani.Nikome ništa ne bi smelo da se ruši u Srbiji dok se ne sruše tri nelegalne kuće Tomislava Nikolića na Novom Beogradu u zaštićenom pojasu reke Save, gde je apsolutno zabranjena bilo kakva gradnja.Tomislav Nikolić je svoje kuće sazidao na državnoj zemlji koju je protivpravno uzurpirao. Mi smo spremni da svim građanima pomognemo i da sprečimo rušenje bilo kog objekta u vlasništvu građana dok se ne poruše upravo ti privatni objekti Tomislava Nikolića koji su podignuti na državnoj zemlji. Zahvaljujem.

Javni prenos ovog dela sednice nije toliko ni bitan. Ostaje ovaj skandal od predloga zakona kao svedočenje o jednom vremenu, o jednom vremenu koje liči na sve više nego na parlamentarizam.Neke

ovu salu, ali pre toga nije imala pravo na svoje mišljenje, koje bi bilo normalno. Tako sve što se radi drugim, stići će i vas.

Nećete vi, gospođo „jedan od 5 miliona“ uspeti da se izvučete od suda naroda, ni vi, ni bilo ko drugi.Prepoznajem tu nekoliko državnih činovnika koji su bili još od onog vremena neposredno posle 2000. godine i verovatno ste imali više slobode. Vi danas možda i uživate tu dok sedite, ali imali ste više slobode i kod one, rekao bih, potpuno nenarodne rušilačke vlasti.Da

kad oni više verovatno ne mogu da vam uzvrate.Mnogi od kolega poslanika danas u ovome uživaju zadovoljni, ne znam samo čim. Ovo na sve više liči nego na jednu raspravu, a tim pre što je ovakav predlog zakona

U normalnim i uređenim državama leks specijalisi su retkost i donose se zaista u izuzetnim nekim slučajevima koji nisu regulisani nijednim zakonom, a desi se nešto u državi što je od tolikog značaja da mora hitno zakonom da se reguliše. leks specijalisa u normalnim i uređenim državama ima možda u 10, 20 godina jedva jedan, ako ima i toliko.Ovde je postala moda leks specijalis. Zato što je leks specijalis zakon najpogodniji za krađu, za izbegavanje javnih nabavki, za lopovluk svake vrste, za otimanje zemljišta. Leks specijalis za „Beograd na vodi“, leks specijalis za Preljina – Pojate, leks specijalis za sve buduće od metroa do ne znam ni ja, ako se ikada bude gradio ili ne znam da li je ovde ugrađena i ona karta Aje Jung za vožnju metroom. Nju baš briga, ona ima kartu, metro ne mora da ima.Dakle, donošenje ovakvog zakona da bi se iza njega zapravo krilo nešto što nije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji niko normalan ne bi prihvatio. Tvrdnja da se ovo donosi da bi se brže gradili neki infrastrukturni objekti itd. nema veze sa istinom i nema veze s mozgom. Postoji Zakon o eksproprijaciji koji, istina, ima određene mane, ali te mane je odavno trebalo ispraviti, a i takav sa manama je bolji kao sistemski zakon nego zakoni koji će se… Lepo sve piše u ovom zakonu. Dakle, nema javnih nabavki, džabe ste donosili, EU vam je rekla da vam Zakon o javnim nabavkama ne valja, pa vi onda nedavno donesoste nov, a sada ćete glasati za zakon koji će, zapravo, ukinuti javne nabavke kod izgradnje infrastrukturnih objekata, što naravno podrazumeva ogromnu količinu novca koja će proći kroz ruke, sigurno ne Zorane Mihajlović, biće neko drugi umeto nje. za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.Da li neko želi reč? član 31. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

i ja njoj apsolutno verujem kao vrsnom pravniku. Ovo nije prvi leks specijalis koji donosimo u ovom parlamentu. Uglavnom ti zakoni koji nose indeks leks specijalis se odnose na ono ministarstvo kojem pripada i kojem predsedava Zorana Mihajlović.Ovde ima jedan problem, a taj problem je u tome što su svi ovi zakoni pisani u kondicionalu. Znači, jednostavno, ako bude ovo biće ono, ako bude ovo biće ono. Ako je to već tako, zaista se postavlja pitanje zbog čega je uopšte pisan i donošen jedan ovakav zakon.Najviše bih voleo da ovaj kondicional, odnosno ako bude, da se odnosi na Zoranu Mihajlović, a ako ona ne daj bože bude ministar, a svi verujemo i ubeđeni smo da neće biti više ministar u narednoj vladi posle izbora koji će biti uskoro, tako da će možda na ovo ministarstvo verovatno doći neko ko ipak malo trezvenije i racionalnije gleda na ove stvari i da će ovaj zakon staviti ad akta i prema potrebi i prema realnoj situaciji šta od ovoga treba prihvatiti, šta ne treba i to dovesti u jedan sklad sa realnošću i onim što odgovara građanima Srbije.

Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, naš stav prema ovom zakonskom predlogu najkomplikovanijeg i najglomaznijeg naslova, otkad sam ja u ovom parlamentu, je poznat i da se ne ponavljam. Treba posebno podvući činjenicu da je poseban zakon za realizaciju projekta izgradnje Moravski koridor postigao očekivane rezultate za vrlo kratko vreme primene, pa je logično uticao na to da se za izgradnju za izgradnju svih linijskih infrastrukturnih objekata donese novi zakon.Kompleksnost linijskih infrastrukturnih projekata jasno ukazuje da se radi o izuzetno kompleksnim i zahtevnim projektima u smislu planiranja, pripreme, tehničke dokumentacije, finansiranje, kao i same realizacije. Donošenjem takvog zakona će omogućiti i doprineti završetku pripreme i realizacije upravo tih projekata.

član 38. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč?Izvolite. **Nataša Jovanović** Osim toga što je leks specijalis, ovo je zaista jedna papazjanija od zakona, jer odredbe Zakona o javnim nabavkama, o eksproprijaciji i mnogi drugi sadržani su u ovom tekstu koji ima ovako smešno napisane zakonske norme koji, kako reče kolega Savić, su i nespretno napisane u kondicionalu i zbog činjenice da se ovde sada otkriva ono što smo mi tvrdili.Opet ću da se obratim gospodinu Orliću, koji verovatno žuri, pa nije raspoložen za replike.Tvrdili smo pre mesec i nešto dana da je čitav posao oko „Behtela“ bio od početka namešten za poznatu kompaniju, i to iz političkih, pre svega, razloga. „Behtel“ je kompanija koja ima i te kako bliske veze sa republikanskom američkom administracijom. Upoznat je i gospodin Marinković da su Vilijem Kejsi, nekadašnji direktor CIA, kao i Vajdenberg, koji je bio glavni vojni strateg američke administracije, ljudi koji imaju najveći uticaj u toj firmi i da bi se, što kažu – da se Vlasi ne dosete, izbegle sve procedure, kako je to propisano Zakonom o javnim nabavkama, najpre je Vlada Republike Srbije usvojila Memorandum o razumevanju o infrastrukturnim projektima sa Amerikom, a u prisustvu Kajla Skota i sedam dana posle toga je Zorana Mihajlović, onda kada je Skot rekao da je Kosovo nezavisno i kada je stajala pored njega, potpisala, takođe, sa kompanijom „Behtel“ Memorandum o strateškom projektu.„Behtel“

Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Izvolite. Na bazi činjenica da uporedimo neke stvari, pošto se ovde radi o specijalnom zakonu gde će dosta toga biti sklonjeno od očiju javnosti. Vi ste nas, gospodo, ovde uveravali da je realna cena koja se plaća za izgradnju Moravskog koridora, rekli ste da je 800 miliona početna cena sasvim realna i da tu nema ništa nejasno, da je to toliko transparentno da i i u tome prednjačimo kada je u pitanju region.U međuvremenu, pre neki dan, saopštiše da je potpisan Protokol sa kineskom kompanijom oko izgradnje puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad. Dužina tih autoputeva otprilike je ista ili približno, nije to neka velika razlika da bi mi sad mogli da kažemo – tolika je razlika, pa je ta razlika u ceni proistekla iz dužine autoputa.

Što su to uskraćeni Zrenjaninci ili Novosađani da nemaju digitalan auto-put? Ne, nego se upetljate. Događaji vas pretiču.Vi mislite da ćete obmanuti javnost, lako ćete vi to sa radikalima, međutim, događaji vas…

član 42. Predloga zakona propisuje kriterijume za izbor strateškog partnera za projekte izgradnje i rekonstrukcije. Mi smo i ovaj član brisali, ali moram da se osvrnem na izbor partnera za izgradnju auto-puta

Naime, jasno je da je ovaj posao namešten i moglo je da se sprovede sve to za mnogo niži iznos od ugovorenog. Mihajlović, "Behtel" dobija iz budžeta 300 miliona evra više.Podsetiću vas da je upravo za tih 300 miliona moglo da se izgradi preko osam površine od 70 kvadratnih metara, a po ceni od 500 evra za mlade bračne parove, naučnike, lekare, itd.

Ti nedodirljivi ne verujem da crpe snagu iz volje naroda, ni čak iz podrške predsednika Republike, nego, naravno, nekih drugih, kojima se neki poslovi poklanjaju i dodeljuju.Kako ovde izbeći redovnu proceduru, vezano za eksproprijaciju? Nije dovoljno. Ovde treba da se ide korak dalje i da se izbegne i postupak javnih nabavki. Ovde se propisuje u jednom delu ovog zakona poseban postupak za izbor strateškog partnera. Znači, Vlada može, u slučaju kad ona bude odlučila i procenila da je potrebno doći do strateškog partnera, da ovlasti neku komisiju koja će da pregleda sve prispele prijave i onda da predloži Vladi koga će da izabere za strateškog partnera, odnosno kao izvođača određenih radova.Sada ako vi nas, srpske radikale, pitate da li mi smatramo da trebaju moderni putevi, moderne železnice, vodni putevi i sve što je drugo, da li trebaju - trebaju. Da li to treba da ima svoju normalnu proceduru - pa, naravno.Zar je u poslednjem mesecu, u poslednjih par meseci potrebno da se izbegnu redovne procedure?Ovde se postavlja pitanje i garancije privatne imovine. Sigurno, kad se ovakav zakon bude primenio, kad bude stupio na snagu i bude se primenio, da privatna imovina neće biti zaštićena. A donosili ste neke zakone

Ovaj Predlog zakona predviđa projekte od posebnog značaja, definiše ih kao nešto specijalno, a to je u stvari osnov za izbegavanje redovne procedure, osnov za zloupotrebu osnovnih zakona, pre svega Zakona o eksproprijaciji i na osnovu ovog leks specijalisa ministar će proglasiti, kad god joj padne napamet, nešto da je projekat od posebnog značaja, i to uvek kada ona unapred zna ko će biti izvođač radova, za koju količinu novca će ti radovi biti urađeni. Znači, ono što je već unapred dogovoreno, pokrivaće se ovom formulacijom projekta od posebnog značaja.E, tako je bilo sa "Behtelom". Mi smo godinu i po dana pre nego što je zaključen taj ugovor sa "Behtelom" tvrdili da će "Behtel" dobiti za 800 miliona evra taj posao i da je to 300 miliona evra više nego što bi neko drugi to radio, odnosno konkretno kineska firma. Vi ste nam oči vadili tvrdeći da mi izmišljamo, da to nema veze sa istinom, da se to neće desiti. Kad se desilo, svi ste nešto podvili rep i niko da reaguje kada o tome govorimo.Dakle, donosite zakon, drage kolege, koji će od ministra praviti još većeg lopova, zato što će zakon biti taj iza kojeg će ona moći da se krije ukoliko bi se desilo da ona bude ministar koji će u nekom narednom periodu primenjivati ovaj zakon, mada je i ovo kratko vreme koliko je ostalo do kraja mandata ove Vlade sasvim dovoljno za niz zloupotreba koje ćete vi zapravo koje ćete vi zapravo servirati ovim zakonom.Ja vam zaista najtoplije preporučujem, kolege pravnici, pogledajte dobro šta sve ovde piše, pa objasnite i drugim vašim kolegama. Loše je ovo, štetno je po državu, štetno je

ovaj leks specijalis, kako ja nazivam ovaj zakon, predviđa, odnosno ovde piše u ovom tekstu šta će da se radi od onih sredstava koja budu predviđena za ovu namenu. Otprilike, kad pogledamo jednu teritorijalnu mapu Srbije, ima većina Srbije pokrivena, izuzev jugoistok Srbije.Sada, ako je već napokon, posle ko zna koliko vremena, završen ovaj Koridor 10, južni i istočni krak Koridora 10, to ne znači da ovaj region treba apsolutno zapostaviti.Samo da uzmemo Pirot i pirotsku okolinu. Pirot je jedna od najvećih teritorijalno opština u Srbiji, ako ne i najveća, a sa aspekta prirodne okoline ubedljivo, ubedljivo najlepšu okolinu ima u celoj Srbiji. Tu je Stara planina.Ja znam da je lokalna samouprava Pirota radila nešto iz njenog domena, vezano za povezivanje auto-puta sa Starom planinom, odnosno Babinim zubom i to bi bila najkraća veza, za nekih 20-25 km kraće nego što je to sadašnji put preko Svrljiga i svrljiškog preko Svrljiga i svrljiškog dela opštine.Ne vidim ovde u ovom zakonu da je tako nešto predviđeno, mislim da bi to trebalo da stoji. Jer, badava nam taj auto-put ako nismo povezali naše prirodne lepote sa tim auto-putem i da na najlakši i najbrži mogući način stignemo do toga. Na član 46. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Izvolite. Dakle, u nastavku i oko svakog amandmana su ovde u suštini isti razlozi zbog čega smo mi amandmane podneli i zbog čega mislimo da ovakav zakon ne sme postojati u našem pravnom sistemu.Pored ovog o čemu sam već govorila postoji još jedna opasna zamka u ovom zakonu, a to su naročito slučajevi hitnosti i ugroženosti realizacije određenog projekta.Dakle, nekome ko će učestvovati u izradi nekih od ovih projekata, ne zna se kojih, utoliko možda neko može reći da ovo nije leks specijalis, jer se ne zna tačno na koje se radove i na koje se investicione radove odnosi, ali tim gore što se može pojaviti svaki čas negde neko ko će da kaže da je u pitanju hitnost, da je posebno ugrožena realizacija nekog projekta.To je nešto što je nedokazivo, što ne može da se potkrepi nikakvim argumentima, ali će biti razlog da se zaključuje ugovor. Velike pare su u pitanju, ove ogromne investicije koje su predsednik Vlade i predsednik države predstavili, pa čak i ako ne bude sve to realizovano, ako bude jedan deo toga realizovan, to su ogromna sredstva. Zato je Zorani Mihajlović palo na pamet da sebe obezbedi, računajući da će i dalje biti ministar, i da na osnovu ovog zakona uzme ozbiljan deo tih sredstava koja se planiraju u tim nekim investicijama u nekom petogodišnjem ili ne znam kojem planu koji je, kažem, predstavljen javnosti.Dakle, ponavljamo, ovo je zakon kojim će se izbegavati javne nabavke. Javne nabavke su bile vaša zakletva kada ste preuzimali vlast, odnosno u toj kampanji. Pre nego što ste došli na vlast zaklinjali ste se – uredićete javne nabavke, štedeće se na tom novom zakonu na osnovu javnih nabavki.Rekoh, zakon ste doneli, primenjivali ga. Svi nadležni koji su dolazili ovde, koji su podnosili izveštaje, predstavnici svih tzv. nezavisnih organa, svi su vam rekli da ne primenjujete Zakon o javnim nabavkama, svi do jednog. Svi izveštaji ovde o kojima smo raspravljali su imali tu stavku i onda su vas naterali ovi vaši Evropljani da promenite taj zakon i sada donosite zakon leks specijalis koji će potpuno derogirati Zakon o javnim nabavkama. član 47. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.Da li neko želi reč?Na član 48. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.Da li neko želi reč?Izvolite. I bez obrazovanja ove radne grupe koju predviđate ovim zakonom izabrali ste „Behtel“ za svog strateškog partnera za ovaj posao koji košta 300 miliona evra više za izgradnju Moravskog koridora.Da nastavim onu priču od malopre, dakle, ne samo ovde u Srbiji, već posle američkog razaranja Iraka, ubistva Sadama Huseina i svega što su naneli tom narodu, zamislite ko je dobio posao baš tamo da gradi i radi? „Behtel“. Zato što su američki špijuni postavljeni na vlast i zato što po sličnim vezama i linijama, kao što imaju kod Zorane Mihajlović.Verujem da je ona apsolutno bila spremna da u tom poslu ide do kraja i da insistira na tome, a sa druge strane vaša briga za to kako ćete da ostvarite i kakve političke kontakte i na koji način će da vas tretira američka administracija su vaš problem i vaša stvar.Opet, da se vratim na onu Marinkoviću poznatu Trumanovu doktrinu koju su promovisali i koje se Amerikanci i dan danas drže, da njihov sistem koji primenjuju u Americi apsolutno ništa ne vredi ako ga ne primenjuju u drugim zemljama u svetu. Rukovodeći se time, američka kompanija „Behtel“ je izražajno nastupila na području, kako vi to volite da kažete, zapadnog Balkana. Pre toga i u delu koji se ne tretira tako.Moram da podsetim javnost, jer ovo je sada već i poslednji član ovog zakona, da je jedan ministar u Hrvatskoj zbog toga i zbog mutljavine sa „Behtelom“ morao da podnese ostavku.Tražićemo da se ovaj zakon stavi van snage u budućem sazivu Skupštine, koji će Zorana gledati, odnosno…

Poslanička grupa SRS sad na vreme ukazuje na određene propuste, nedostatke predloga izmena i dopuna zakona. Ne iz razloga da bi mi pred širokim auditorijumom jeftino iskoristili iskoristili njihovu naklonost, odnosno dobili te glasove, nego iz razloga da možemo sutra da kažemo – na vreme smo vas upozoravali.Znate, iskustva su veoma dragocena. Mi ovde imamo dosta poslanika koji imaju određena iskustva. Imamo čak poslanika koji se borio protiv samovolje kada je u pitanju predsedavanje i vođenje Skupštine. Niko nije mogao da poveruje da bi ta ličnost bilo kad, u bilo kom trenutku mogao da liči na te protiv kojih se borio. Međutim, vreme i događaji demantuju razmišljanja neka koja su pozitivna. Nadmašio, ne da reč, on odlučuje ko je stručan, ko nije, ko govori u sklopu tačke dnevnog reda, ko ne govori. To je prosto iznenađujuće. Možda za mene lično nije, jer sam navikao na sve i svašta u ovom parlamentu.Ali, gledajte, mnogi od nas će i u sledećem sazivu biti u ovom parlamentu. To što neki dušebrižnici vode računa da li će SRS da pređe cenzus ili neće, nemojte se brinuti. Mi smo žešće napadali onog kriminalca Mlađana Dinkića, napadali Miroljuba Labusa još kad je uvozio naftu iz Sirije, Miroljub Labus. Znate ko mu je bio prvi saradnik? Sadašnji ministar, ova što neće nikako držač da uzme, pa je boli… Hvala,

donet i još uvek mislimo da ne sme biti donet, zato što će na osnovu ovog zakona da se zapravo formalno uvije u neku formu navodni pravni akt koji to neće biti, koji će zapravo legalizovati ono što se već zna i koji su dogovori napravljeni sa određenim bankama u inostranstvu, sa određenim firmama u inostranstvu. Ponavljamo, velike količine novca biće oprane i biće opljačkane upravo preko ovog zakona.Ako se ne plašite, onda kažite – nećemo doneti ovaj zakon, imamo Zakon o eksproprijaciji, imamo ostale građevinske propise, pa ćemo lepo na osnovu Zakona o eksproprijaciji eksproprisati zemljište, pre toga utvrđivati opšti interes. Ovako će Vlada utvrđivati opšti interes, ovako će ministar da mulja sa raznim stranim bankama, sa raznim stranim nekim izvođačima i na osnovu toga će da uzima pare iz budžeta, iz tog Investicionog fonda, a sve pod plaštom tih projekata od posebnog značaja ili hitnosti itd, što ste predvideli ovim zakonom koji u bilo kojoj ozbiljnoj državi, u bilo kojem ozbiljnom pravnom sistemu nikada ne bi bio donet.Zaista me iznenađuje, poznajem neke ljude i u zakonodavstvu u Vladi, ne mogu da verujem da puštaju ovakve zakone, da je toliki uticaj ministra Zorane Mihajlović, da je u stanju da proturi ovako loše i neustavne, na kraju krajeva, zakone.

o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. u stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Izvolite. Radeta** E, vidite. Odnos Vlade Republike Srbije prema Narodnoj skupštini se valjda, najbolje može videti baš po ovom amandmanu. Mi smo ovde predvideli u članu 1. i sada da ne trošim vreme da ne objašnjavam, jer nema svrhe kome pričati to, ali mi smo to uradili da ostane zabeleženo.Mi smo rekli da deo rečenice ovog člana 1. svega možda desetak reči treba brisati, zato što nema nikakve svrhe da to postoji, jer sve što je htelo da se kaže rečeno je u tih prvih pet redova člana 1.Ali, kaže Vlada – amandman se ne prihvata iz razloga što bi brisanje ovog član narušilo razloge i ciljeve donošenja ovog zakona.Ko je tražio da se briše ovaj član? Pa vi ste nepismeni. Vi ste bezobrazni. Vi ste drski. Vas ne zanima Narodna skupština, vi terate ono što vi mislite da treba, baš vas briga šta zaista znači ovo što vi radite.Vi ste ti gospođo Mihajlović, rekla sam vam to danas i ponoviću koliko god treba puta, vi ste ta osoba koja je danas zakucala ekser u sanduk parlamentarizma u Narodnoj skupštini.Hvali te se u biografiji kod ovih vaših zapadnih gazda – kažete sredila sam ih. Ni jedan potpredsednik ništa ne sme da mi kaže, šef najveće poslaničke grupe ništa ne sme da mi kaže, radim šta god hoću, može mi se. I ponašate se tako, ali ko god se ponašao po sistemu „može mi se“ gorko se kajao, kajaće se i vi, verujte.Čudi me od vaših saradnika, tu imate i ozbiljnih ljudi i neke koje mi poznajemo kao stručnjake koji su prošli, raznim ministrima su videli leđa i vama će i ostaće ljudi iz struke. Čudi me da su ovako sebi nešto dozvolili.

postoje mnoge situacije gde se pojavljuje u rupe između dva naseljena mesta za koje nije utvrđeno kome pripadaju i to je ono što mora da se sredi u mnogim delovima Srbije.Naročito, na zapadu Srbije, u planinskim i ruralnim područjima, ali ima takvih slučajeva, evo i u centralnom delu Srbije, kod mene u Šumadiji, verujem i u nekim prigradskim opštinama, grada Beograda.Zašto je to važno? Važno je zbog činjenice da sva ta planska dokumenta, a pre svega zbog ljudi koji žive u tim mestima, i zbog lokalne samouprave, moraju do kraja da budu uređena.Ako biste sada pitali nekoga, naravno, veštijeg i nekog mladog stručnjaka iz Orlićeve struke, za koliko dana bi mogao da sredi jedan upravni okrug, nekog ko ko ima valjani program za to i nekoga ko ne koristi resurse državne administracije, već neke druge, možda bi to mogao da uradi za dve nedelje, ili manje.Zaista ne znam, jer se ne razumem detaljno u taj deo posla, što se tiče sređivanja, na takav način, ali iz života i prakse, vam govorim, da su zaista problemi veliki. Obraćali su se meštani mesne zajednice Rudnik u više navrata lokalnoj samoupravi u Kragujevcu, da kažu da zbog toga što pojedina Rudnička sela, a u nekim delovima parcela ne znaju se koje nisu privatno vlasništvo kome pripadaju, oni traže zbog toga što je bila neažurna administracija, u Gornjem Milanovcu da se priključe gradu Kragujevcu, i to ima neke logike, ali je put za to veoma dugačak.

Ono što je suština da predlagač insistira da se što pre odrede nazivi ulica, da se odrede brojevi u tim ulicama, i to nema onog ko zdravo logično razmišlja a ko se ne slaže sa tim. Međutim, ovi rokovi, jednostavno ne odgovaraju realnosti u kojoj mi živimo.Pošto je to u nadležnosti lokalne samouprave, lokalna samouprava bi to trebala sve kroz skupštinsku proceduru da donosi, a skupštinska procedura podrazumeva, pre svega, zakazivanje sednica određenih odbora, pa sednica Skupštine, da bi se sve to usvojilo. Ali to je potpuno jasno da ovi zakoni, teško da će se moći primenjivati u ovakvom obliku kako je to predložio predlagač, jer će morati doći do promena, a promene će nastupiti posle izbora.Meni je veliko zadovoljstvo lično, što mi je potpredsednik trenutni izrekao dve opomene, i ako budem nešto pamtio iz svoje političke karijere, to će biti moj najveći uspeh,

Sa zadovoljstvom.Pa da ne čitate amandmane da niste raspoloženi da polemišete to se vidi iz ovog obrazloženja zbog čega niste prihvatili amandman.Član 5. Predloga zakona glasi – podaci registra prostornih jedinica i adresni registar su javni deo nacionalne infrastrukture, geodetskih podataka i vode se u okviru katastra nepokretnosti i vodova, u skladu sa zakonom.Mi sa zakonom.Mi u SRS smo predložili da se umesto zapete stavi tačka, reči - u skladu sa zakonom brišu. Vi to ne prihvatate i još u obrazloženju zbog čega ne prihvatate ovaj amandman kažete – ne prihvatate iz razloga koji je naveden za neprihvatanje amandmana na član 1. i kažete – da bi brisanje člana 5. ovde bilo potpuno besmisleno.Niko nije predložio da se briše član 5. nego samo ovaj deo rečenice u skladu sa zakonom. Vi kažete da postoji ne oko, nego vi tamo iznosite u obrazloženju Predloga zakona precizan podatak tri miliona 028 hiljada, 20 građana koji nemaju kućni broj, a kažete da od toga dva miliona 676 hiljada nema ni ulice.Ja mislim da taj podatak nije dobar lično znam da je u toku prošle godine veliki broj lokalnih samouprava imenovao Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i da su one taj deo posla veliki broj lokalnih samouprava rešio.Istina je da kućni brojevi na tim ulicama ne postoje, ali ulice postoje. Možda neki manji broj lokalnih samouprava taj posao nije završio do kraja. Ovo svakako i jeste važan podatak da se zna da imamo iz bezbedonosnih iz obaveza građana prema državi u poreskom smislu i niz drugih obaveza.

Dame i gospodo narodni poslanici, dobro je što se donosi Zakon prostornih jedinica i Adresni registar i protiv te činjenice niko nema ništa protiv, naravno, ali uvek postoji ono -

Dajte da mi popišemo sve i što se koristi i što se ne koristi, i što vredi i što ne vredi, i posle toga da udelimo porez na to.Vidite, do pre samo možda nekoliko godina, porezi na kuće, stambene jedinice gde ljudi žive bili su simbolični. Međutim, iz godine u godinu to se sve povećava, tako da možda je to jedan od glavnih razloga zbog čega se donosi ovaj zakon. Ali, otom potom, sačekajmo da vidimo šta će se na kraju desiti.Međutim, ovde ima mnogo problema. Ima jedan obiman posao gde se javljaju veliki problemi i gde neće biti moguće ovaj posao dovesti do kraja.Evo, videli smo samo kroz jedan nemio događaj koji se desio pre nekih mesec dana, kada je cela Srbija bila na nogama iščekivajući šta će biti sa sudbinom male Monike Monike Karimanović iz okoline Niša, gde se cela policija, žandarmerija digla u potragu za tim, i hvala Bogu, desio se epilog onakav kakav smo svi očekivali.

imale vlasnike, imali su vlasnike za čije se vlasnike nije znali, a ima i naslednika u Srbiji koji ne znaju da su naslednici nekih stambenih jedinica.E, to je najveći problem i ne znam kako će i na koji način će se Vlada izboriti sa ovim.

Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 12. ovoga predloga zakona, gde sam tražio da se ova skraćenica „AR“, zameni tekstom Adresni registar. Znači, tražio sam da se ova inicijalna skraćenica piše punim imenom i prezimenom, znači, Adresni registar.Predlog

je potpuno novi zakon od 40-ak članova. Ova oblast je ranije bila uređena sa tri propisa: Uredbom o adresnom registru, Zakonom o registru prostornih jedinica i Adresnom registru koji su bili objedinjeni u jednom propisu - Registru prostornih jedinica. Adresni registar je bio pri Registarskom geodetskom zavodu.U

Postoji preko dva miliona kućnih brojeva, čuli smo malo pre od kolege Perića, ne znam koliko je verodostojan i ovaj podatak. Dok je digitalizacija, mi satelitskim snimcima 2015. i 2016. godine evidentirano, četiri miliona objekata koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, tri miliona i 28.020 građana ima prijavljeno boravište u ulicama bez određenog kućnog broja, od čega je 2.676.898 građana prijavljeno na adresama za koje nije određen ni naziv ulice.Hvala. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.Da li neko želi reč? član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Izvolite. registar prostornih jedinica je Adresni registar, svakako treba da postoji u Srbiji, ali ovaj Predlog zakona je loš. Ovo je zaista pisano kao novo.

nigde.Dakle, ovako loše napisan zakon ne samo u ovom formalnom smislu, nego i suštinski ovaj zakon neće rešiti one najvažnije stvari i mi smo sve to kroz amandmane i rekli, koji prate ovaj ovaj problem koji zaista dosada nije bio ni na ovaj način regulisan.Odredbe koje vidimo u ovom Predlogu zakona kao nekakve pravne norme ovo nigde nema. nigde nema. Pravna norma mora biti konkretna, precizna, koncizna i ne dozvoljava opis opis nekakvog stanja kao što je to slučaj u ovom zakonu. Više od pola ovih članova Predloga ovog zakona su više kao obrazloženje nečega što se želelo ovim zakonom, nego što je u suštini zakonska norma, jer ovo zaista ne može biti zakonska norma.I ovde krijete nešto, ovde se krije nešto prilično opasno. Vi ste ovde kroz ove prostorne jedinice ubacili i područje biračkog spiska. Područje biračkog spiska, gospodo i sve što je vezano za birački spisak ne može se regulisati nijednim drugim zakonom osim Zakona o biračkom spisku. Malo vam je što u kampanji koristite kopije biračkih spiskova kada idete od čoveka do čoveka, nego ćete još i na ovaj način da zloupotrebljavate i ovo ćete koristiti u budućoj kampanji.

pa onda do sredine 2019. godine i još uvek je ogroman broj bez kućne adrese i broja. Znate, nikome nije prijatno kada mu piše nema ulice i bez broja, iako je država rekla da će svakome kada dobije ulicu i broj, konačno, država o svom trošku izdavanje dokumenata i zamenu dokumenata sprovoditi.Ovo je zaista neverovatno, naročito zbog toga što to stvara veliki problem i kod Katastra, koji izuzetno loše radi pod vođstvom ovog vašeg Draškovića i zbog činjenice da ste usvojili zakon o stanovanju, pa profesionalni upravnici koji inače lutaju od zgrade do zgrade, ulicama i traže to, ne mogu ni da urade taj posao kako treba, a da ne govorimo o građanima koji imaju u svom stalnom, svakodnevnom životnom okruženju probleme zbog toga.Ko je odgovoran što ovaj posao nije urađen do kraja? Šta vas je u tome sprečavao? Vi kažete iz Ministarstva, iz Nadležnog inspekcijskog organa nisu ažurni, to nisu uradili na vreme.Zar je bio preči Evo, kolega Savić je pominjao Niš, ali ima mnogo drugih gradova u Srbiji gde je to i te kako trebao da bude glavni posao svakoga ko brine o građanima. Kako biste se vi, gospođo Mihajlović, osećali da ste u jednoj takvoj situaciji? Lako je svima vama koji kada izađete iz vaših zgrada, iz stanova, zgazite na asfalt, imate urađenu infrastrukturu, a šta da kažemo građanima Srbije koji isto plaćaju i poreze i

Po nama srpskim radikalima mnogo prioritetnijih poslova ima kada je u pitanju sređivanje naseljenih delova lokalne samouprave.Vi imate ne mali broj ulica koje su samo na teritoriji grada Beograda koje do dana današnjeg nemaju asfalt, nemaju vodovod, nemaju kanalizaciju, da ne govorim o ovim drugim gradovima Novi Sad, Niš i ostali.Ono što je alarmantno, vi sedam godina bukvalno zanemarujete jedno životno pitanje najvećeg broja stanovnika na teritoriji AP Vojvodine. Najveći broj koristi neispravnu vodu za piće. Najbolji primer vam je srednji Banat, severni Banat. I sedam godina obećavate tim ljudima, uz obrazloženje kada bude jedinstvena vlast, mi ćemo to da uradimo. Pa, sad je u proteklom mandatu mandatu SNS imala i na lokalnom i na pokrajinskom i na republičkom vlast jednobraznu. Niste to uradili. Ne, bitno je pokrenuti neka pitanja koja se odlažu, prolongiraju se dugi niz godina i sada se ponovo dopunama aktuelizuju tako da se ostavi utisak da se vodi računa.Bliži se kraj ovim raspravama. Pošto je resorni ministar naveo jedan primer da smo mi srpski radikali nepismeni, ne čitamo Prevera. Ima jedna pesma koja se zove „Barbara“, ona bi mogla da bude poučna za resornog ministra jer počinje - seća se Barbara.

o stanovanju i Zakon o rešavanju stambenog pitanja zaposlenim u službama bezbednosti na različite načine definišu šta je stambena zgrada. To smo ukazivali kada je to bilo na dnevnom redu. A, evo, i ovde ovaj član 21, vi koristite neke žargonske izraze. Počeli ste lepo, kako i na koji način treba utvrditi brojeve stambenih objekata, pa ste definisali koji je levi, koji je na desnoj strani, odakle se kreće i to je bio dobar početak, a onda na kraju kažete - ako je to naselje razbijenog tipa.Ponekad je nešto teško i definisati i naći mu najadekvatniji izraz, ali evo, vi ste ovde to - razbijenog tipa, pa onda ćete od centra administrativnog sedišta JLS.

trpi.Evo, i ovde ste rekli da se amandman ne prihvata iz razloga objašnjenih za neprihvatanje amandmana u članu 1. i kažete – amandman se ne prihvata, to ste vi napisali,

Tako da, zaista, jedan običan propis izgleda ne možete da sredite, ne možete da uredite. A neko reče, kolega Mirčiću, koliko je ovaj Ritopek udaljen odavde, nemaju vodu. Znači, nije to tamo neka periferija, neka udaljena sela istok, jug Srbije, zapad, evo, takoreći gradsko područje nema vodu i nikog za tim nije briga. Briga je da se uzme lepa apanaža. (Isključen član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Izvolite. je napisan tako kad čitate stav po stav deluje kao da slušate razgovor dva polupijana čoveka. Ovo je zaista čudo Božije od teksta.Ako stvarno želite da uredite ovu oblast, onda ovaj član ne može uopšte da postoji u ovom zakonu. kao hoćete adresni registar, a imate 100 razloga gde ćete imati i slovne oznake? Pa valjda se počinje sad da se radi nešto u startu što do sada nije bilo urađeno ili što je bilo loše urađeno. Mora se učiniti sve da ne postoje sve da ne postoje uopšte mogućnosti za slovne oznake kod brojeva ulica. Svaki ulaz mora imati svoju adresu, mora imati svoj kućni broj, svaki ulaz.Da se ne bi dešavalo ovo što se desilo nedavno u Leskovcu, kad je izvršitelj promašio ulaz, pa uzeo izuzetno vredne stvari od jedne porodice. Nisu mogli da dokažu da to nije njihov ulaz, jer nije bilo dobro napisano. I to se desilo. A dešavaće se i kada se bude primenjivao ovaj zakon.Kako je moguće uopšte planirati da će se, ako se između dva već izgrađena objekta, posle izvršenog utvrđivanja kućnih brojeva, utvrđuje se broj prvog susednog objekta za objekte između ova dva broja. Ja ne znam da li iko sad razume? Ovako piše.Ali, kako je moguće, ako će se utvrđivati kućni broj i za objekte i za građevinske parcele, tako negde ovde piše, a tako u suštini i treba, kako je moguće onda da se u zakonu planira da će valjda neka građevinska parcela biti preskočena, pa će se opet dodavati slovne oznake umesto brojeva?

sa koleginicom Vjericom, ne, nego baš ono potpuno pijana dva čoveka kad razgovaraju o ovome.Kolega Orliću, u Engleskoj kad zaseju travu,

**Veroljub Arsić** Gospodine Periću, možete o ministrima da mislite šta god hoćete, to je vaše pravo, ali ove ministre je birala Narodna skupština Republike Srbije. Tako da, ministre, kao što vi očekujete da budete uvažavani dok sedite, barem imate onu elementarnu pristojnost da nekoga zovete gospođo ministre ili ministre ili gospođo Mihajlović, a ne da joj dajete pogrdne nadimke.Verujte,

Hvala, kolega Arsiću. Ja sam ovo pripejd koristio svoje vreme. Hvala vam.

Može se reći da je ovaj amandman lingvistički interesantan.Naime, u jednoj rečenici, tačnije u stavu 1. jedna reč se ponavlja nekoliko puta, što smatramo da je neprimereno, da je i u običnom ćaskanju ili neobaveznoj komunikaciju, a ne ugrađeno u tekst zakona.U dugogodišnjoj primeni ovog zakona ukazala se potreba za ažuriranjem naziva naseljenih mesta i katastarskih opština iz razloga postojanja slovnih i tehničkih grešaka koje su nastale još prilikom ranijih zakona, kao potreba usklađivanja sa ranijim stanjem na terenu, u smislu nastanka novih ili prestanka postojanja naseljenih mesta i katastarskih opština.Dame i gospodo, u Srbiji danas ne postoji registar stanova, zgrada i adresni registar, koji još uvek nije kompletan i ažuran. Posle neimenovane ulice nedostaju kućni brojevi, a tamo gde i postoje ne podudaraju se sa podacima iz registra. Toliko za danas.

slučajevima iz člana 25. i člana 29. stav 1. i 2. ovog zakona stambena zajednica, odnosno vlasnik objekta, odnosno zakup na građevinskom zemljištu u javnoj svojini na kojem je izgrađen objekat, odnosno investitor, odnosno podnosilac zahteva za ozakonjenje objekta, dužni su da omoguće JLS…“ ne znam jel to neka droga označavanje naziva ulice i/ili označavanje objekta ili građevinskog zemljišta unutar katastarske parcele kućnim brojem.“ E, ko uspe da razume šta ovde piše ovako na brzo čitanje, stvarno, skidam kapu.Ovo kapu.Ovo je najbolji primer kako izgleda kako je napisan ovaj zakon. Ovo je prosto nešto neverovatno. Možda je postojala dobra namera da se ovaj deo života uredi, potreba postoji, ali tvrdimo ovim i ovakvim zakonom to apsolutno neće biti moguće.Ne znam, kolega Arsiću, što ste vi danas pred kraj radnog vremena nervozni, danas ste ceo dan bili lepo raspoloženi.

vama smeta što on kaže da je ona jedna od pet miliona. Ali, jeste Arsiću, jeste

celini.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinsko zemljište uz naknadu podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

Mi smo, srpski radikali, insistirali, donošenjem Ustava Republike Srbije 2006. godine, da se pitanje korišćenja prava otkupa građevinskog zemljišta reši jednim sistemskim zakonom koji ne bi trebao da se menja. To bi pružilo pravnu sigurnost pravni okvir i za građane, jer građani moraju da znaju da se građevinsko zemljište deli na ono građevinsko zemljište koje pripada tom gradu, odnosno jedinici lokalne samouprave i ostalo građevinsko zemljište, najčešće i nekategorisano koje se nalazi u pojedinim delovima grada.Međutim, i dan danas je i te kako veliki problem ko od ljudi koji imaju svoje kuće, imaju parcele, a kada se pojavi neki bahati investitor kome je dozvoljeno sve. Zaista je ova Vlada pokazala da ima i te kako razumevanja za sve one koji imaju novac i tras došli su – hajde sad ćemo da pravimo neke solitere, da se neplanski gradi. Vi se svi putovali negde po svetu. Da li ste vi videli neke ogromne solitere pored Ajfelove kule? Niste. ste ih videli u užem centru nekih drugih gradova? Da li ste videli neki soliter pored Akropolja? Jeste li videli da je došlo do konverzije građevinskog zemljišta u takvim gradovima samo zato da bi neko gradio i sticao ogroman kapital?Nemojte da se igrate nekim stvarima koje će ostati ruglo budućim generacijama. Mnogi od vas su pominjali nekadašnjeg gradonačelnike Beograda i drugih gradova, pa kako se i planski radilo i posle između dva svetska rata, posle Prvog svetskog rata gde je zaista

Tada smo imali dosta amandmana na taj predlog zakona i jedan od amandmana odnosio se upravo na ovu konverziju. ministru, tadašnjem, Oliveru Duliću rekla – ministre, prihvatite naš amandman, ovaj zakon će vas koštati slobode, zbog ovog zakona ćete otići u zatvor. Sećate se da je tako bilo? On nije poslušao i završio je tako kako je završio.Naravno, Zoranu ne želim da upozoravam, jer me baš briga što će ona otići u zatvor. Ovo će joj biti sitnica u odnosu na sve ono što je ona već zaradila ali zaista se ne može reći, ovako kako je napisano u ovom stavu 2, da govorite o pripadajućem pravu korišćenja. Ne, može biti samo pripadajuća parcela. Ne može, jer je parcela ta na kojoj se vrši konverzija.Imate više, kroz ovaj zakon, amandmana, ali sve kolege nisu tu da govore o tim amandmana. Zapravo, vi ovde nemate, isto kao što je bilo u tom Dulićevom zakonu… Ne zna se kolika je parcela, ne zna se kolika je pripadajuća parcela koja pripada nekom objektu.Svi mi dobro znamo da su svojevremeno privatizacije u 90% slučajeva vršene upravo zbog tih parcela. Sećamo da su te burazerske privatizacije bile takve da su sačinjavani ugovori. Na osnovu tih ugovora kupci, novi vlasnici tih bivših preduzeća su se obavezivali… Po sledećem ću amandmanu, jer vidim da ste nestrpljivi.

Ovaj član baš i govori o tom atraktivnom zemljištu koje je bilo razlog većine privatizacija i nikako tim novim vlasnicima ovim zakonom niti bilo kojim ne sme se činiti ustupak.Dakle, stotine hiljada ljudi su ostali bez posla u toku tih burazerskih kriminalnih privatizacija. Vi ste doduše obećali da ćete 24 privatizacije da razrešite i da će one dobiti sudski epilog. To se nikada nije desilo, ali nije ni čudo.

zato što im je bilo interesantno da dobiju tu lokaciju. Zaključivali su ugovore gde su se obavezali da za dve godine neće menjati namenu tog objekta. tog objekta. Iza te dve godine niko nije dobijao otkaz, nije dobijao ni platu ili su dobijali neku siću. Kad su prošle te dve godine on više nije imao nikakvu obavezu prema tim hiljada ljudi koji su radili u tim firmama.Mi danas umesto 5.000 ljudi iz „Zmaja“ imamo, na znam, „Rodu“, IDEU, šta sve ima tamo ti tržni centri. Imamo hotele po Beogradu, ne samo po Beogradu, po centrima svih gradova u Srbiji jer nekada te značajne fabrike od kojih se živelo, koje su dobro radile, od kojih je živela i država i narod, te fabrike su bile na dobrim lokacijama, one su rasprodate. Mi sada ovim zakonom činimo uslugu onima koji su došli do tih objekata.Te objekte su rušili, gradili nove ili ih nisu rušili, nego su samo te dograđivali, sređivali i oni sada po ovom zakonu nemaju određenu parcelu, nema parcela koja je potrebna za normalno korišćenje objekta, a to je inače termin u građevini apsolutno neprikosnoven. Ne, nego koliko se odredi toliko će neko dobiti za konverziju i dobiće za džabe lokaciju u centrima na najlepšim mestima svih gradova u Srbiji.

Radi se o delu koji se odnosi na restituciju. Kada se utvrdi da je recimo neka parcela predmet restitucije postupak se obustavlja. Vi se igrate sa vatrom. Mi smo vas upozorili. Sve to oko restitucije, to su mutne rabote. Posle toliko godina vi gledate da ispoštujete privatno vlasništvo, da vratite to, a sa druge strane otimate nemilice. To prosto čovek ne može da veruje.Ne vredi o tome da razgovaramo, ne vredi da mi srpski radikali stručno raspravljamo o ovome. Kad dođemo u priliku mi ćemo sprovodi sve ovo što vama sada iznosimo. Možda će doći to vreme, možda neće, to niko ne zna.Ali, ono što želim za kraj. Želim da kolegama poslanicima se izvinem ako je u današnjoj raspravi dolazilo do izliva žuči od strane predstavnika izvršne vlasti. To ste vi direktno omogućili. Resornom ministru da se iskreno lično zahvalim što je meni i mojim kolegama i koleginicama spominjala porodicu.

ali šta da radimo, to je tako. Ne možete uvek da uzvratite istom merom, niti je nama želja. Neka je vama sa srećom, ali se nadamo da Srbija više neće imati priliku da vas gleda. Nadam se da je ovo poslednji nastup kao ministar ispred Vlade Srbije. Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Katarina Rakić.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su

Hvala uvaženi potpredsedniče Arsiću, dame i gospodo narodni poslanici.Evo pri kraju ove naše današnje rasprave posle 43 godine života ja sam shvatio da ona teorija koja kaže „homo hominis lupus est“ čovek čoveku vuk, da je ona u stvari Mi smo to danas mogli da vidimo i u našem parlamentu, imajući u vidu toliku količinu žuči, uvreda na ličnom i na svakom drugom planu. To je prevazišlo sve ono što podrazumeva jednu političku debatu i raspravu između političkih protivnika, ma koliko da su oni sukobljeni, ma koliko da su različite njihove političke opcije ili ideologije.Smatram da je jako ružno što smo danas ovo dozvolili, što smo raspravljali na ovakav način, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo mi zajedno sa ministarkom Mihajlović nastaviti da radimo ovaj posao, nastaviti da radimo za Srbiju. Ja sam siguran i to pokazuju sva istraživanja javnog mnjenja da ova naša opcija ima tih tzv. 50 plus 12%, dakle nekih 62% podrške na čelu sa Aleksandrom Vučićem i da ono što ste vi tokom ovog dana prikazali da to jeste stvarno jedan mali, mali deo podrške naših građana, a mi ćemo i dalje nastaviti da gradimo i da podržavamo izgradnju i auto-puteva.Malopre je jedna koleginica pominjala izgradnju solitera, izgradnju nekih modernih građevina. Naravno mi smo ponosni na „Beograd na vodi“ i Zorana Mihajlović je i potpisala taj ugovor. Imate pre nekoliko meseci je sagrađen i Vašington na vodi, to je nešto slično ovde. Da, mi putujemo, mi gledamo, mi učimo i radimo ono što rade najrazvijenije zemlje. Zato u tom „Beogradu na vodi“ se sada, dok nije temelj iskopan u novoj kuli u kojoj će biti hotel „St. Regis“, jedan od najvećih lanaca hotela na svetu. Košta negde, kako mi je ministar finansija, gospodin Mali rekao, već sada košta nekih 9.000 evra.Ako to nije uspeh, ako to nije nešto što smo svi priželjkivali decenijama, da Beograd, da Srbija bude zemlja koja je jako interesantna za ljude koji koji su poslovni, koji imaju novca, koji imaju neki profit ovde u našoj zemlji, za strance, za naše ljude iz dijaspore koji žele da plate toliko kvadratni metar, onda ne znam šta je uspeh i žao mi je što nismo razgovarali o tome kako da napravimo i kako da učinimo učinimo sve da utičemo da se zemlja ravnomerno i regionalno razvija, da Beograd bude primer i da pomognemo kao što to činimo, da otvorimo fabriku i da u svakom, pa i u najmanjem mestu u Republici Srbiji. Šta mislite, da bi bez ovih ljudi, da bi bez predsednika Vučića, pa i ministarke Mihajlović imali fabriku „Džinsi“ u Krupnju, imali „Teklas“ u Vladičinom Hanu,

skupo koštati ovakav negativan pristup, ovako odsustvo potrebe, odnosno odgovornosti da se dođe do nečega. Nešto što je dobro, što neko dobro uradi, da se kaže, da budemo konačno racionalni. Ta naša racionalnost i zaslepljenost i isticanje neprijateljstva na ličnom planu je nešto što po mom mišljenju jako skupo košta Srbiju. Ono što je moj apel svim kolegama, da raspravljamo argumentovano, da raspravljamo na osnovu činjenica i na osnovu rezultata koje neko postigne.Ja sam mislio da smo davno prevazišli raspravu koja podrazumeva lične uvrede, koja podrazumeva privatan život određenih ljudi i, na kraju krajeva, mi treba da budemo i dobri domaćini ovde. Bez obzira da li smo predstavnici vlasti ili smo predstavnici opozicije, mi treba naše goste ovde, a to jeste ministar ili potpredsednik Vlade ili predsednik Vlade, predsednik države, kada dođu sa svojim saradnicima, da budemo dobri domaćini i da raspravljamo o ideologijama i da se tu raspravljamo, da tu žestoko polemišemo, argumentima, a ne da dozvolimo da svedemo danas ovu raspravu na nešto što predstavlja stvarno, mogu slobodno tako da se izrazim, razapinjanje ministarke Mihajlović iz, sada stvarno ne mogu racionalno da objasnim iz kojih razloga, jer nijednog trenutka nisam čuo - e, ministarka Mihajlović, nije dobar auto-put, loš je auto-put, loši su izvođači, loši su podizvođači, loš je most, loše ste predstavili ovu državu kad ste otišli u Moskvu, kad ste otišli u Kinu, kad ste otišli u bilo koju stranu državu. Ne.Bar

Nažalost, nemamo ih mnogo. Ako ćemo ovo raditi što smo radili danas, sa najboljim ljudima koje imamo, ja mogu da mogu da razumem i političke razlike i sve, ali, to nije dobro za našu zemlju, ma koliko se mi politički i na bilo koji drugi način razlikovali. Hvala.

Ovo malo pre je bio školski primer objašnjavanja amandmana, jedino ne znam što nama ne dozvoljavate da na isti način govorimo.Kaže kolega da je danas ponašanje u Narodnoj skupštini bilo Ja mislim ako je neko vređao danas Narodnu skupštinu, to su predsedavajući, koji su dozvolili nešto što nikad do sad nije bilo, da ministar čak psuje majku narodnim poslanicima i da radi i govori sve ono što govori. Ali, dobro, to je vaš izbor, vaša stvar i nećemo mi tim da se bavimo. Kajaćete se vi svi, verujte, vrlo brzo i biće vam neprijatno zbog svega ovoga kad budete saznali neke stvari koje će se definitivno i izvesno desiti.Ovaj član 8. na koji je podnet amandman, znate šta predviđa? primenom ovog novog stava da će dosadašnji korisnici i dalje koristiti građevinsko zemljište bez naknade. I onda vi objasnite kako to nema veze sa Zoranom Mihajlović i sa onim načinom na koji je ona navikla da radi.Kaže

to rekli.Ali, nadamo se, drage kolege, zapravo, sasvim smo sigurni, da ovaj degustator hrane koji je zamenio Skota neće imati toliko uticaja i neće više Zorana biti na ovom mestu gde je sada.

**Vladimir Orlić** Samo da primetim, dame i gospodo, da predlagač ne bi ništa pogrešio čak ni da je prihvatio amandman kolege Rističevića.Ali, bez obzira na to, gospođo Mihajlović, sve čestitke na izvanrednim rezultatima koji su ostvareni u resoru o kom se starate i sve čestitke na odličnim predlozima zakona.Jel za ceo jedan dan čujete da su jedine zamerke na temu bilo čega što se tiče zakona, ne sadržaj zakona, nego to što neko ne voli vas lično, onda vam je potpuno jasno da su zakoni više nego dobri. Dakle, sve čestitke na tome. Zbog toga ćete i dobiti podršku za ove predloge od naše poslaničke grupe.A što se tiče tih priča, znate kako, da bilo koga od nas hvali onaj kome nisu dobri novi auto-putevi, onaj kome nisu dobri stanovi za pripadnike snaga bezbednosti, onaj kome nije dobra modernizacija, niti uspeh ove zemlje, mi bismo se verovatno zabrinuli da li nešto radimo pogrešno. Kad nas takvi kude, da znate, sve se radi taman kako treba a njihove reči svakome kome dođu kao otrovni i sa zlom namerom upućeni gestovi, mogu da dođu samo kao odlikovanje. Čestitke i na tome i nastavite sa dobrim poslom.

Vrlo kratko, predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicima, imali smo priliku danas da čujemo mnogo štošta a malo o zakonu, malo o zakonskim odredbama, malo o suštini zakona, malo o onome što je trebalo da bude predmet rasprave.Nažalost, sve ono drugo što je bilo prisutno u vokabularu mnogih poslanika nije primereno ovom domu, nije primereno nečemu što podrazumeva demokratsko sučeljavanje i razmenu mišljenja, naročito oportuna stanovišta.Imajući u vidu da takav način ni u kom slučaju ne treba da bude primeren radu ove Skupštine, mi u poslaničkoj grupi Socijalističke partije Srbije smo uvereni da će u daljem toku rada, kada su u pitanju zakoni o kojima raspravljamo, sednica biti daleko, daleko primerenija, sa vokabularom koji odgovara nečemu što podrazumeva i pristojnost i kultivisanost i sve ono što treba da oličava narodnog poslanika.Imajući u vidu da je set zakona koji vi predstavljate u Skupštini dao određene pokazatelje u smislu kvaliteta, mi još jednom ističemo podršku jednom takvom načinu i pristupu normiranja zakona, sistematizacije zakona i nadamo se da će svi budući zakoni biti još bolji, još kvalitetniji u odnosu na ove o kojima raspravljamo i nadamo se da će u buduće rasprava o predlozima zakona biti na onom nivou koji građani od nas očekuju, a mi smo dužni da to očekivanje ispunimo, to podrazumeva kulturu dijaloga. Zahvaljujem se. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Sa ovim smo završili sa današnjim radom.Nastavljamo sutra u 10.00 Hvala.